Новопостъпили питания за периода 5-11 март 2010 г.: Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Николай Младенов – министър на външните работи, относно опасността от използване на енергийните доставки като инструмент за външнополитически натиск. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 март 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Цвета Караянчева към Цветан Цветанов - заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали” или така нареченото Водно огледало. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 март 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Георги Георгиев Пирински към Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите, относно Закон за възстановяване на българската икономика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 март 2010 г. Постъпило е питане от народния от народния представител Лютви Местан към Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, относно заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 март 2010 г. По реда на чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са получени писмени отговори за връчване на народни представители по поставени от тях въпроси, както следва: - писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Асен Агов; писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; - писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; - писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Лъчезар Тошев и Цветан Костов; - писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Иванов; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос на народния представител Яне Янев. Преминаваме към предвидения за днес парламентарен контрол. Първи следваше да постави въпроса си народният представител Иван Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев. Поради отсъствието на народния представител отговорът на въпроса се отлага. Господин Росен Плевнелиев ще отговори на въпрос, поставен от народния представител Михаил Миков, относно затваряне на пътя Макреш-Цар Шишманово, област Видин. Господин Миков, заповядайте да развиете въпроса си.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господа министри, уважаеми господин Плевнелиев! На 22 февруари тази година поради обилното снеготопене окончателно е затворен мостът, който свързва центъра на община Макреш със селата Цар Шишманово, Подгоре, Раковица и Киреево. Става въпрос за около 1200 души, живеещи в тези населени места. Става въпрос за достигане до средищното училище от 18 деца, които всяка сутрин минават през дере, дълбоко около десетина метра. Става въпрос за нарушаване на нормалните функции на социалния патронаж. Пътуването до болницата във Видин след закриването на болницата в Кула за някои от тези граждани означава около 60-70 км. Информацията е подадена до всички компетентни структури. В същото време това състояние продължава и ще стане вече месец.

за решаване проблема на тези хора? В крайна сметка бързината за решаване на проблемите е част от отношението на гражданите към това, което прави правителството за тях. Благодаря ви. За отговор - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Заповядайте. Абсолютно сме наясно със ситуацията. Разбира се, сме взели светкавични мерки. Ето конкретните факти, които ще изложа пред вас. В резултат на обилното снеготопене и увеличения водоприток на реките е подкопан водостокът на път 3-14-03 Подгоре-Шишманово-Макреш при километър 6+936 – това е точно преди с. Шишманово. В тази връзка моментално е въведена временна организация на движението с цел обезопасяване на участъка. Предприети са всички необходими мерки и са поставени пътни знаци и табели. За възникналата ситуация ситуационният център и пресцентърът на Агенция „Пътна инфраструктура” са уведомили веднага гражданите и обществеността чрез информация, изпратена до медиите. Осигурен е и достъп до общинския център Макреш, като е въведен алтернативен маршрут през гр. Димово, Калдъръм, Рабиша, Раяновци, Подгоре и обратно.

след съобщението) Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” вече реши и разреши включването на ремонтните дейности върху моста в заданието за текущ ремонт и поддръжка за месец март. Предвидени са за месец март! Работата ще се извърши от фирмата-изпълнител „Видапътстрой” ЕАД, Видин, която има сключен договор с Областното пътно управление, Видин за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане. Със задание изходящ № 153/2 март 2010 г. дни след аварията – ремонтните работи вече са възложени на фирмата изпълнител. При подходящи метеорологични условия, знаете, в момента те не са такива – има много високи води, лошо време – ремонтът ще започне светкавично и ще приключи

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Наистина виждам, че заданието е от същия ден, в който съм Ви задал въпроса, което е радостно.

Благодарим на министър Плевнелиев за участието му в парламентарния контрол. Преминаваме към отговорите на Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, който ще отговори първо на питането от народния представител Калина Крумова относно помощните училища в страната и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката към тях. уважаеми господин министър, уважаеми гости! Уважаеми колеги, моето питане е свързано с помощните училища в България. Кабинетът още с назначаването си като такъв постави като приоритетна цел образованието. За помощните училища се говори много малко, обикновено когато има някакъв проблем. Много ми се иска да поговорим за помощните училища в момент, когато там няма сериозен проблем, за да не възникнат такива и да се знае какво се случва с тях. В тази връзка, първата част от питането ми е: какво е състоянието в момента на помощните училища в България? Какъв е техният брой? Какво се случва с тяхното финансиране? Какво тепърва предстои да се направи? Благодаря. Благодаря на госпожа Крумова. Министър Игнатов, имате възможност да отговорите на питането. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Политиката на Министерството на образованието, младежта и науката, както и общата тенденция в Европейския съюз по отношение на децата със специални образователни потребности, е насочена към създаване на условия за обучението им най-напред в общообразователна среда, като се осигурява разнообразна подкрепа на учителите под формата на допълнителен персонал, материали, обучение на работното място и оборудване. В момента в страната се обучават интегрирано 8 хил. 551 деца и ученици със специални образователни потребности, подпомагани от 1087 ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора. В резултат от развитието на интегрираното обучение,

просвета, на деца и ученици със специални образователни потребности през последните три години е осъществен интензивен процес на оптимизиране на мрежата от специални училища в системата на образованието, като са закрити 43 специални училища. Учениците от тези училища в по-голямата си част са насочени към интегрирано обучение в общообразователна среда. Най-значително е намаляването на броя на помощните училища. Към момента в България има 43 държавни и 7 общински. Помощните училища са част от системата на образованието, които съгласно Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания имат нови функции, а именно в тях вече могат да се обучават само деца с умерена и с тежка умствена изостаналост, както и с множество увреждания. Действащите нормативни актове регламентират насочването на децата към специални училища след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение. Поетапното въвеждане и осъществяване на интегрираното обучение започна със създаването на екипи за комплексно педагогическо оценяване в 28-те регионални инспектората, чиято основна цел е да се извърши първична оценка на общото развитие на детето. Реално обаче тази оценка не се осъществява така, както е регламентирано в наредбата, а се реализира по документи. Това, което не е въплътено в практиката на екипите за комплексно педагогическо оценяване, е създадената през 2008 г. методика за работата им. От една страна, има създадени нови нормативни текстове, които вменяват определен начин за оценка на потребностите на децата, но от друга – практиката на отделните екипи в страната е разнородна и въпросната методика не е реализирана като обучение на екипите и въвеждане на стандарт при оценка. В резултат на това работата е формална и административна, без да се отчитат реалните потребности на децата. Често родителите са принудени сами да търсят училище на детето си и са изцяло зависими от председателя на екипа за комплексно оценяване. Не стават ясни принципите при насочване на дете към съответното училище и влизането му в подпомагаща система. Решението на тези проблеми е индивидуалната програма, която се разработва от училищния екип и която може да заложи критериите за отбелязване напредъка и оттам да се постигне съгласие с учителите относно количествена или качествена оценка. На практика, тъй като не се работи на екипен принцип, учителите вземат краткотрайното решение за оценка, без тя да е съобразена с реалните постижения на детето. По този начин децата са ощетени и се демотивират, тъй като от една страна, те полагат двойно повече усилия от техните връстници, но от друга – поради нереалистичните очаквания на възрастните, те не могат да получат положителна оценка. В крайна сметка децата, които имат неравномерен профил и напредват различно по отделните учебни дисциплини, не могат да получат диплома при завършване на съответната образователна степен, а това обезсмисля образованието им. Предстои да се реализират проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и по националните програми на Министерството на образованието, младежта и науката, насочени към развитието на интегрирано и включващо обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, както и към реформиране на специалните училища. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата за два уточняващи въпроса има народният представител Калина Крумова. Благодаря Ви за отговора, господин министър. Искам да премина и към същинската част от питането си като народен представител от 21 Многомандатен избирателен район – Сливен, откъдето дойде и сигналът за питането към Вас. Въпросът е следният. На всички ни е ясно, че децата, които са възпитаници на помощните училища в България, са с особени нужди. Естествено част от тези особени нужди са и доста по-сериозни финансови инвестиции на родителите в тези деца. В тази връзка при едно дете, което учи в помощно училище, трябва единият родител винаги да си бъде вкъщи, за да може да му обръща внимание, което от своя страна утежнява скалъпването, направо да си го кажем, на семейния бюджет. Има ли някаква възможност тези училища да станат целодневни, за да могат и двамата родители в семейството да работят, и така детето да расте спокойно поне от финансова гледна точка, защото в случая няма как да се получи по този начин? Благодаря Ви.

В Програмата за развитието на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. едно от най-значимите стратегически направления е именно осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система. Това може да се постигне като се прилагат принципите на включващото образование за децата,учениците и студентите при разработване на образователни програми. Децата със специални образователни потребности не трябва да присъстват в училище само физически, а трябва да бъдат равнопоставени с техните връстници, да имат равен достъп до ежедневния образователен процес, да имат равни възможности за установяване и развиване на основните социални комуникации. Приобщаващото обучение трябва предварително да се планира и ефективно да се провежда. Участниците в образователния процес трябва да са подготвени да прилагат стратегии и процедури, облекчаващи процеса на включване, тоест социалната интеграция между съучениците. Така, че краткият отговор на Вашия въпрос е: да, предвижда се това да стане. Става дума за целодневното включване. Мога да дам и планираните средства за 2010 г. на дете. За 2009 г. парите са 3529 лв. на един ученик, а 2010 г. имаме увеличение – 4010 лв. Благодаря. Думата за отношение има народният представител Калина Крумова. Благодаря Ви много за изнесената информация. Искам само да уточня, че всеки един лев, който е в повече към образованието и в частност към помощните училища, би бил полезен, тъй като, когато се отнася за деца с толкова специфични нужди всички знаем, че са необходими тесни специалисти, които от своя страна също изискват по-високо заплащане. Благодаря Ви за този отговор и се надявам заедно да бъдем полезни на децата в нужда. Преминаваме към питане от народния представител Захари Димитров Георгиев относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за финансирането на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение.

моето питане към Вас е свързано с политиката на ръководеното от Вас министерство за финансиране на междуучилищните центрове за трудово политехническо обучение. През седмиците от миналия месец в националните регионални медии на Пловдив се появиха публикации за възможното закриване на Междуучилищния център в гр. Пловдив.

По силата на методиката за делегираните бюджети през тази финансова година за него е определен бюджет от около 600 хил. лв., тоест наполовина. В центъра се извършва обаче не само обща технологична подготовка, но и много специализирани обучения. В цял свят специализираните обучения са многократно – между пет и десет пъти – по-скъпи от общообразователните. В същото време община Пловдив невинаги има достатъчно свои средства за дофинансиране на дейността на междуучилищния център. Тук е добре да отбележим, че в дейностите на центъра се включват обучение на ученици по учебните предмети технология, домашна техника, икономика, информатика, информационни технологии, безопасно движение, ювелир, обучение на професионални паралелки след завършен седми клас, обучение на студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, обучение на учители от гр. Пловдив и околните селища за придобиване на компютърна грамотност, обучение на възрастни безработни граждани за придобиване на професионална квалификация. Междуучилищният център има изграден Център за професионално обучение с лицензирани от Националната агенция над 25 професии. Той има голяма роля във възраждането на занаятите и занаятчийските гилдии не само у нас, но и в други страни от Югоизточна Европа. През последните години по различни европейски програми и партньорски проекти в Междуучилищния център в Пловдив са усвоени над 2,5 млн. евро. В резултат на това той се е превърнал в най-модерно оборудваното учебно заведение в системата на средното образование.

ще допуснете ли закриването на такова полезно и изключително успешно учебно заведение? Какви мерки ще предприемете за излизане от тази ситуация? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор има думата министър Сергей Игнатов.

Междуучилищните центрове за трудово политехническо обучение са обслужващи звена в системата на народната просвета по смисъла на чл. 33 от Закона за народната просвета и чл. 76 от Правилника за прилагането на Закона за народната просвета. Откриването и закриването им се извършва със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на кмета на общината и след решение на общинския съвет. Към момента в министерството не са внесени документи по чл. 12, ал. 2 от ППЗНП от кмета на община Пловдив след решение на Общинския съвет – Пловдив, за закриване на Междуучилищния център за трудово политехническо обучение – гр. Пловдив. Понастоящем в страната съществуват девет междуучилищни центъра в девет общини. Във всички останали общини обучението по домашна техника и икономика се осъществява в училищата. Междуучилищните центрове за трудово политехническо обучение нямат отделен разходен стандарт, тъй като изпълняват дейности от училищните учебни планове и средствата са предвидени в стандартите на общообразователните училища. Те могат да получават средства от формулата за дейност „общообразователни училища”, ако са на лице едновременно следните условия: изпълняват дейности по учебния план със съгласието на директора или директорите на училищата. В правилата към формулата е разписан механизъм за определяне размера на средствата в зависимост от възложените задължения. Освен по формула те могат да получават средства и директно чрез училища въз основа на споразумения между училището и центъра. Финансирането може да се допълва или осигурява изцяло от местни приходи на общината. Относно стимулирането на професионалното образование и обучение за нуждите на българската икономика, Министерството на образованието, младежта и науката реализира четири програми: първо, Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Програма „Практики на ученици в реална работна среда”. Тази година министерството подаде следните предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно: Програма „Модернизиране на професионалното образование и обучение, Програма „Професионално ориентиране и кариерно развитие 2010-2013 г.”, с която се цели реализацията на следните дейности: включване на 70 хил. ученици в програми за кариерно ориентиране, обучение на 500 консултанти за професионално ориентиране и консултиране, изграждане най-малко на десет общински мрежи за кариерно ориентиране с участието на професионални гимназии и работодатели, изграждане на електронни информационни системи за кариерно ориентиране. Професионалното образование и обучение създава условия за придобиване на професионална квалификация, за непрекъснато усъвършенстване и активно включване на младите хора В тази насока екипът на министерството работи за създаване на условия за единно управление на системата за професионално образование и обучение, координиране на дейности по провеждане на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение съвместно с Министерството на труда и социалната политика, с отрасловите министерства, с общините, с работодателски организации и др., в партньорство с бизнеса и с неправителствените организации, развитие на програми за професионално обучение, съответстващи на тенденцията на икономическото развитие и разработване на държавни общообразователни изисквания за всички професии, съобразени с актуализирания списък на професиите за професионално образование и обучение. Благодаря. За два уточняващи въпроса има думата народният представител Захари Георгиев. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, всъщност във Вашия отговор Вие избягахте от конкретния въпрос, който Ви зададох. Единственото конкретно беше, че не е постъпило предложение за закриване на центъра. Без съмнение на този етап няма такава опасност, защото община Пловдив съзнава значението на този център за подготовката на изпълнителски кадри за Пловдив и региона и е дофинансирала със своя, макар и оскъден бюджет за кризисната 2010 г. с 400 хил. лв. бюджета на междуучилищния център. Тук идва въпрос за нещо принципно важно. Тази методика не не обхваща потребностите за финансиране на такива специализирани заведения. А не можем да кажем, че професионалните гимназии и другите гимназии могат да обхванат предмета на дейност на центъра. аз изредих всички възможни форми на обучение, които се провеждат там. Те далеч надхвърлят само учениците, които завършват средно образование. Непрекъснато излизат на пазара на труда или по-скоро на пазара на безработицата в България незавършили своето средно образование млади хора. Центърът е именно мястото по различни програми да ги квалифицира в някакви професионални умения. Ако с лека ръка кажем, че тези центрове са помощни, допълнителни и не ни вършат тази работа,

млади хора, и ще бъдат принудени да внасят работна ръка от други държави. Това не е полезно за българската икономика и за България като цяло. Затова аз Ви питам допълнително: считате ли, че можете да предприемете действия за промяна на методиката за финансиране на тези центрове с цел тяхното нормално съществуване и видимо допринасяне за полезността, която те имат в този момент? За отговор има думата министър Сергей Игнатов. Ясно е, че министърът самоволно не може да открива или закрива каквото и да било. Също така аз съзнавам значимостта на тези центрове. Екипът на министерството също съзнава тази значимост. За да мога да Ви отговоря с „да” или „не”, трябва първо да видим в каква степен ще бъде усъвършенствана нормативната уредба за професионалното образование, което сега върви паралелно със Закона за училищното образование. Напълно естествено е, че министерството ще води политика за съхраняване на материално-техническата база. При решение на Общинския съвет за закриване на конкретен междуучилищен център за трудово политехническо обучение ще се предприемат дейности за прехвърляне на базата към професионалните гимназии, но в момента ние нямаме такова предложение. Така че вече отговорих – не могат да се предприемат самоволни действия от страна на министъра, който и да бил той. Думата за отношение има народният представител Захари Георгиев. Благодаря, господин председател. Господин министър, аз съм поне малко обнадежден, че се замислихте в тази посока като възможност. Министърът естествено не може самоволно да реши това, но би могъл да възложи разработването на действия в тази посока. Моята молба и призив към Вас е: срещнете се с хората, които ръководят тези центрове, в това число и с ръководителя на пловдивския център. Има какво да се обсъди. обсъди. Това ще бъде полезно не само за тях самите – самоцелно, но ще бъде полезно за цялостното образование и обучение на младите хора в България, пък и не само на младите хора. Да благодарим на министър Сергей Игнатов за днешното му участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Нона Караджова – министър на околната

Уважаеми господин председател, уважаеми господин и госпожо министри, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Моят въпрос не е свързан толкова със злобата на деня, а именно Закона за изменение и допълнение на Закона за генно модифицираните организми, а с приложението на самия закон. Той е свързан първо с чл. 57 от закона, а именно има ли и колко издадени на брой разрешения за освобождаване на генетично има ли извършени освобождавания на ГМО в околната среда на територията на България? Също във връзка с чл. 23 от закона, а именно има ли регистрирани помещения за работа с ГМО вече в контролирани условия? Къде се намират тези помещения, ако има такива издадени разрешения? Има ли и колко издадени разрешителни за работа с ГМО изобщо в контролирани условия? Честно казано поводът да задам този въпрос беше един отговор, който ми се стори странен, от дирекция „Връзки с обществеността” на Министерството

Да благодарим. Давам думата за реплика на Курумбашев. (КБ): Благодаря ви. Чакайте, не бързайте! Може би не е за ръкопляскане. Не знае се, че има лаборатории, в които се правят опити в контролирани условия в България. Правят се, да речем, в Селскостопанска академия и на други места, така че най малкото по отношение на освобождаване в околната среда е ясно, но най малкото тези институции, които извършват тези опити,

от 2005 г. до момента в министерството, откакто е в сила Закона за генетично модифицираните организми. Нямаме подавани сигнали затова, че в лаборатории се извършват такива опити, нито има някакви подобни констатация до момента. Ако имате такава информация, господин Курумбашев, ние ще проверим и съответно ще предприемем действия. Благодаря ви. Да благодарим на министър Нона Караджова за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към министър Александър Цветков - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Питане от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по поддържане на необходимия административен капацитет за управление и изпълнение на Оперативната програма „Транспорт”.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

Моето питане към Вас е свързано с един много важен въпрос, който касае изцяло възможностите на България да усвоява и да реализира проекти по Оперативна програма „Транспорт”, това е административният капацитет. За реализирането на предложените инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт” е необходимо да се поддържа достатъчен и ефективен административен състав

това са няколко основни крайни бенефициента и контролът по този въпрос може да бъде доста ефективен от страна на управляващия орган. Напоследък обаче постъпват сигнали за действия от страна на Министерството на транспорта на ръководствата на предприятията – крайни бенефициенти, за отслабване на административния капацитет главно по политическа конюнктура и немотивирани уволнения на специалисти. Какво по-точно искам да кажа, господин министър? Близо четири месеца управляващият орган по Оперативна програма „Транспорт” и ИСПА нямаше назначен титуляр. Сега е назначен такъв титуляр, струва ми се, от преди няколко дни. Във връзка с редица необосновани смени и уволнения на ключови експерти, ръководители на проекти и смяна на съставите на звената за изпълнение и управление на проектите,

От друга страна също се предвиждат съкращения, говори се за около осем човека, от управляващия орган. От управляващия орган беше освободен директорът на дирекцията. Преди седмица и половина е освободен и началник-отдела, който отговаряше за контрола, което наистина ни смущава, затова че в един момент и Европейската комисия, независимо че одобриха оценката за съответствие, ще има сериозни забележки по административния капацитет и управлението на Оперативна програма „Транспорт”. Моето питане към Вас е: каква е политиката на министерството за поддържане на необходимия административен капацитет и считате ли, че приетите от Ваша страна действия допринасят за ускоряване на процеса за реализация на проектите по Оперативна програма „Транспорт”? Благодаря Ви. За отговор има думата министър Александър Цветков. МИНИСТЪР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

Едно от условията за реализирането на проектите в нея е наличието на достатъчен и ефективен административен капацитет както в управляващия орган, така и в дирекциите към крайните бенефициенти. Мога да Ви уверя, че през изминалите месеци от встъпването ми в длъжност, в управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт” не са правени политически уволнения. Нещо повече, в този период текучеството в дирекцията значително е намаляло в сравнение с предишните години. Считам, че това се дължи не на последно място на по-добрата атмосфера и организация на работа, създадена от новото ръководство на министерството. Интересно ми е дали си давате сметка какво беше състоянието на проектите и степента на усвояване на средствата по оперативна програма на административния капацитет, за който сега сте много загрижен. Сигурно се повтарям, обаче сериозното закъснение на всички проекти по оперативна програма „Транспорт” и ИСПА, нищожните 1,5% усвоени по оперативната програма цели две години и половина след нейното стартиране със сигурност говорят за належаща необходимост от укрепване и обновяване на съществуващия административен капацитет. Междувременно всички действия, които предприехме по оптимизиране и повишаване на ефективността на звената по оперативната програма – и в управляващия орган, и в крайните бенефициенти по проектите, доведоха до сериозни положителни резултати. Имам предвид както очевидното ускоряване изпълнението на програмата, довело до удвояване при усвояването на средствата по програмата за последните седем месеца, така и факта, че най-после оперативна програма „Транспорт” получи положителна оценка на съответствието. И това – след два неуспешни опита през последните две години по време на управлението на предишното правителство. Една от мерките за намаляване на ефекта от съществуващата икономическа криза е оптимизиране състава на държавната администрация. В тази връзка и съставът на министерството бе съкратен близо с 12%, като съкращението засяга всички дирекции, включително и тази на управляващия орган. Трябва да знаете, че всички съкращения, особено на състава на дирекцията „Управляващ орган”, са съчетани с преструктуриране, с което се избягва негативното влияние върху административния капацитет за изпълнение на програмата. Същевременно искам да отбележа, че в министерството се използва всяка възможност за по-нататъшно укрепване на съществуващия административен капацитет. Подготвени са планове за обучение на служителите в управляващия орган и бенефициентите. В тях се предвижда и проучването на най-добрите европейски практики, включващо обмяна на опит със страните, които имат най-добри резултати в усвояването на европейските фондове.

Това е от решаващо значение за изпълнение на основния ни приоритет, а именно развитието на транспортната инфраструктура чрез усвояването на процеса по реализацията на проектите по оперативна програма „Транспорт”. И като допълнение бих искал да Ви кажа, че забележката Ви относно няколкото месеца, през които няма назначен титуляр, на Вас отлично трябва да Ви е известна причината - че държавните служители се назначават чрез конкурс и този конкурс има определено технологично време. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За два уточняващи въпроса има думата народният представител Петър Мутафчиев. Господин министър, аз очаквах конкретен отговор, конкретен отговор, Вие отново влязохте в популистки приказки. Искам да Ви кажа, не спекулирайте с оценката за съответствие, защото това е един етап от една сложна цялостна процедура, включително утвърждаването на оперативните програми. Защото ние утвърдихме оперативните програми, ние осигурихме тези пари, не Вие, а оценката е един етап от целия процес. И точно февруари месец беше крайната дата, това Вие трябва да го знаете. Да, ние също работихме и Ви оставихме една подготвена система. Вие трябваше да свършите още малко работа, за да стане. Така, че не размахвайте писмата! И още нещо ще ви кажа. Разбира се, че ще имате сега усвояемост, защото проектите бяха подготвени. Кажете ми Вие като заместник-кмет, не беше ли подготвен вашият проект и вече не работи ли, включително с апликационна форма, подадена от предишното правителство за метрото? Не бяха ли подготвени шест проекта така, че сега вие да излезете с тези проекти, говоря специално за железницата, за Пловдив-Бургас и Пловдив-София? Искам да Ви попитам, каква е оценката през ноември месец, когато се казва, че няма закъснение по железопътните проекти, а януари месец има оценка за закъснение на железопътните проекти, господин министър? Това не идва от предишното правителство. Не бих си позволил този тон, ако Вие не бяхте си позволили също такъв тон. И още нещо искам да Ви кажа: недопустимо е да се оправдавате с административни процедури за това, че четири месеца няма директор на дирекцията по оперативна програма „Транспорт”. Ами аз искам да Ви попитам и това ми е уточняващият въпрос: добре, Вие ще съкратите 8 човека. Аз съм убеден, че след като ги съкратите тези 8 човека от Дирекцията за управление на проектите, ще има забележка към това. Вие знаете, че има включително писмо от Дирк Анер до Симеон Дянков именно за намаления капацитет и проблемите, които съществуват, включително и за железопътния транспорт – че там са уволнени заместник-генерален директор, директор на дирекция и това е създало условията за забавянето на железопътните проекти по оперативна програма „Транспорт”. Въпросът ми, господин министър, е Вие проверихте ли госпожа Василева, която назначихте за директор на дирекцията, дали при проверката на KPMG, която възложи предишното правителство за конфликт на интереси в тогавашната агенция НАПИ, дали госпожа Василева е в списъка на лицата с конфликт на интереси? И ако сте проверили, защо сте се съгласили с нейното назначение или това е своеволие на

Думата за отговор има министър Александър Цветков. на въпроса дали съм проверил, да, действително съм проверил новата директорка дали всички обстоятелства, свързани с нея, и конфликта на интереси, който Вие цитирате, и доклада на KPMG, който ми е добре известен. И тъй като съм проверил и съм получил писмен отговор, че няма конфликт на интереси при нея, аз съм си позволил, разбира се, да уважа конкурса и избора на комисията. Така, че в случая съм действал изключително според закона и правомерно. Благодаря ви.

Господин министър, аз само ще Ви препоръчам да направите втора проверка. Докладът вече не е секретен, той е в Интернет, проверете и ако сте допуснали грешка при първата проверка, поправете тази своя грешка. Но ако това, което аз Ви казвам, е вярно, това изцяло ще дискредитира административния капацитет по оперативна програма „Транспорт”. Защото никой няма да направи компромис именно в тази посока. Ние имахме проблеми с това, тръгнахме да ги решаваме, смятам, че ги решихме до голяма степен към края на мандата си. Не допускайте грешки, за да не се оправдават следващите, които дойдат на власт след вас! Благодаря. Въпрос от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно проведена тръжна процедура по оперативна програма „Транспорт”.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

За какво става дума? Господин министър, в края на 2009 г. крайният бенефициент по оперативна програма „Транспорт” „Пристанищна инфраструктура”, стартира процедура за изграждане на речната информационна система в българската част на р. Дунав. Проектът „Булрис” както се нарича, представлява българската национална част от обща европейска система, осигуряваща ефективно и безопасно корабоплаване на вътрешните водни пътища по един приоритетен коридор – коридор № 7. Първата фаза на проекта включва дейностите, необходими за изпълнение на минималните изисквания на Директива 2005. Фазата, обект на тръжна процедура, обхваща предварително изследване, проучване, проектиране и изграждане на основната инфраструктура на речната информационна система. Подготвени бяха документите, стартирахте процедурата, за което – поздравления! Но имаме сигнали, че са допуснати редица нарушения при самата процедура. Проектът е за 13 милиона и това означава, че изцяло е от отговорността на

неочаквано за кандидатите срокът за офертите е удължен с две седмици. Обърнете внимание, господин министър, удължен е с две седмици, при ситуация, че на два пъти крайният бенефициент е отказал такова удължаване. Моят въпрос към Вас е има ли законово основание лично заместник-министърът на транспорта да принуждава крайния бенефициент за удължаване на този срок

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! действително още през м. октомври 2009 г. с решение на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”, първа фаза. Както знаете, тази процедура се е провела по реда на Закона за обществените поръчки, затова съм много учуден от притеснението Ви за удължения срок. Това може да значи две неща – или непознаването на този закон, или Вашето недоволство от това, че го спазваме. Затова ще си позволя да цитирам точно разпоредбата на чл. 65 от Закона за обществените поръчки, в чиято хипотеза попадаме: „При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен поради необходимост от: 1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията; 2. оглед на мястото на изпълнение.” Явно налице е била такава необходимост от удължаване на първоначално определения срок, след като до възложителя са постъпили 7 молби, с които 7 кандидата са поискали удължаване на срока за подаване на предложенията. Аргументите в тези молби ясно очертават сложността и големината на поръчката, необходимостта от оглед на местата за полагане на съоръженията, необходимостта и от повторен оглед за допълнителни замервания и калкулиране стойността на услугите в предложението. Възложителят е преценил че, удовлетворявайки исканията на кандидатите, не само ще им предостави повече време за подготовка на документацията за извършване на заключителни анализи и справки, но най-вече ще им се осигури възможност за предоставяне на по-добри технически и ценови оферти. На база на това възложителят се е възползвал от правото си да удължи срока за подаване на предложения, спазвайки всички законови изисквания, а именно: Първо, решението за удължаване на срока е мотивирано и всички участници, закупили документацията, са били уведомени за него преди изтичане на първоначално определения краен срок. Второ, изпратил е в срок уведомлението за взетото решение за удължаване на срока на обществената поръчка и е предприел всички необходими действия по обнародването и в електронната страница на „Държавен вестник”. Тук е мястото да обърна внимание и на още един засегнат от Вас въпрос, а именно така нареченото нареждане на министерството за удължаване на срока. Съгласно закона, само възложителят може да предприема действия по удължаването на срока на обществената поръчка. За Ваше сведение, това е държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, а не, както Вие грешно отбелязвате, Именно тази процедура би могла да послужи като пример за пълна прозрачност на всеки един етап от провеждането й – говоря не само за непрекъснатия мониторинг от страна на неправителствените организации, но и непрекъснатото информиране на Европейската комисия за всяка стъпка по процедурата. В заключение искам още веднъж да отбележа, че удължаването на срока за подаване на предложенията е допълнително условие за защита интересите както на възложителя, така и на кандидатите в откритата процедура. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата народният представител господин Мутафчиев.

Уважаеми господин министър, да, така е, възложителят има право по закон. Но възложител е „Пристанищна инфраструктура”. Този възложител на два пъти е отказвал да удължи срока. Той е крайният бенефициент. Изведнъж часове преди процедурата се намесва Министерството на транспорта и не Вие като принципал, а господин Москов, който е заместник-министър, и с писмо им нарежда да удължат срока, при това дори забранява да се приемат оферти. Защо? Офертите на определена част от участниците са били готови. Затова молбата ми към Вас е, защото за мен това е една пряка намеса в самата процедура. Ако беше го направила „Пристанищна инфраструктура” и то в нормални срокове, Аз имам и друга информация, която ми е подадена, но без така да се каже, лице, с което да мога да се срещна. Ще Ви подам тази информация за други нарушения и ще Ви моля, тъй като това е вторият проект, който управляващият орган трябва да утвърди, той е под 50 милиона, да направите лично Вие проверка. Да направите заедно с одита проверка, за да се разбере, че тази процедура е прозрачна. Защото, ако останат тези съмнения, аз мисля, че също няма да е от интерес на българската държава. Това е един важен проект. Един от приоритетните проекти, така че да можем да строим и автомагистрала примерно „Тракия”. Защото ако нямаше Проекта автомагистрала „Струма”, ако го нямаше Проекта „Белене- Батин” и съответно БУЛРИС,

съответно информация, която имаме за нарушения. Да се направи проверка и да се види дали те отговарят на истината. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За дуплика давам думата на министър Александър Цветков. Уважаеми господин Мутафчиев, Вие на няколко пъти говорите за нарушения, а аз твърдя, че процедурата е изключително прозрачна и не разбрах всъщност къде са нарушенията, защото Вие не ги посочвате, а само твърдите за тях. Искам да отбележа, че във всички заседания на тази комисия присъстват представители на неправителствените организации, с които сме подписали споразумение за сътрудничество. Това са представители на 26 неправителствени организации, които постоянно наблюдават всяко действие на тази комисия. Да, действително има откази на такива искания, които са поставени в началото на този срок, който е регламентиран от закона. Да, действително в хода на процедурата, след като се вижда, че има достатъчно на брой искания и те са добре мотивирани с влошаване на метеореологичното време, да, преценява се, че е необходимо и за да бъдат равнопоставени всички кандидати, този срок Нима смятате, че представителите на неправителствените организации, които наблюдават процеса, които следят кореспонденцията, ще се подпишат под прозрачността на тази процедура? са спазени всички законови изисквания и процедурата е проведена по възможно най-прозрачния начин. Що се отнася до намеса, за каквато Вие твърдите, аз не съм разбрал за такава намеса и не знам Вие откъде знаете за такова нещо. Такова разпореждане не може да има – за удължаване на срока. Благодаря Ви. Да благодарим на министър Александър Цветков за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието и храните Въпрос от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно изключително малката усвояемост на средства, предвидени за агроекология – Мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони. Уважаеми господин министър, през последните няколко месеца чухме нееднократно от министър-председателя, от господин Дянков, а също така и от Вас, че органичното земеделие и екологично чистите производства ще бъдат приоритет на правителството. На този фон странно се открояват сериозните проблеми на малкото земеделци, които са се обърнали към изключително трудния сектор „Биоземеделие”. Както много добре знаете, за агроекологично земеделие за периода 2007-2013 г. са предвидени 800 млн. лв., като до този момент са усвоени, забележете, 4,8 млн. лв. От 800 млн.– 4,8 млн. лв.! Свидетели сме на масово отхвърляне на заявления на земеделци и то по административни причини – неправилно попълнени документи, сгрешени кодове, липса на подписи. На официалната страница на Държавен фонд „Земеделие” е изнесен списък с 450 отхвърлени заявления за 2008 г., като доскоро тези хора дори не знаеха, че не са одобрени и продължиха да очакват средства или някакви известия. одобрените също не са получили средствата поради по-късно констатирани нарушения, голяма част от които отново са административни, свързани с договори за земята, кодове на култури,

Моля да отговорите на следните два въпроса: какви мерки са предприети от повереното Ви министерство, за да се избегнат административните пречки за получаване на агросубсидиите по Мярка 214 и защо тези земеделци не са получили все още субсидии на площ до този момент и кога се очаква да бъдат изплатени? Давам думата за отговор на Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните.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 По нея са предвидени средства, които да компенсират земеделските стопани за извършването на специфични земеделски дейности, насочени към подобряване и опазване на околната среда. През 2009 г. на кандидатите, подали заявление за подпомагане през 2008 г., от Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателна агенция бяха извършени кръстосани проверки за установяване дали кандидатите спазват поетите си ангажименти за извършване на одобрените дейности върху едни и същи парцели, което е основното изискване на мярката. Тъй като в много от случаите това изискване не бе изцяло изпълнено, с представители на дирекция „Развитие на селските райони”, която е управляващ орган на програмата, бе дискутирана възможността за облекчаване на това изискване. В тази връзка извършихме промяна на Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекологични плащания” с цел опростяване на изискванията към земеделските стопани – кандидати за подпомагане, която промяна влезе в сила на 9 март, вторник, с публикуването й в „Държавен вестник”. Основни неща, които са като облекчение. На първо място, премахва се изискването за представяне при проверката на място от страна на Държавен фонд „Земеделие” на петгодишни нотариално заверени договори за наем или аренда на земи. Второ, даде се възможност за намаляване на одобрената за подпомагане площ с до 10% веднъж за петгодишния период на агроекологичното задължение. Трето, отпаднаха и други допълнителни документи, отнасящи се до специфичните подмерки или направления. включи се текст, в който се уточнява, че проверката на място от страна на Държавен фонд „Земеделие” се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или свидетел, който може да направи възражение и да даде обяснение по констатациите на проверяващите лица. Ако кандидатът за подпомагане не присъства при проверката на място, а са открити нередности, Държавен фонд „Земеделие” го информира, като му изпраща уведомително писмо заедно с копие от контролния лист и в срок до 14 дни кандидатът може да направи възражение и да даде обяснение по направените констатации пред изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”. Направи се и промяна в методологията за налагане на санкции и отказване на плащания. Общият брой на кандидатите, заявили Мярка 214 в заявлението си за подпомагане през 2009 г., е 1446. От тях беше оторизирана финансова помощ по схемите за директни плащания на площ и националните доплащания на над 1100 кандидата. Благодарение на промяната в Наредба № 11 се увеличи броят на земеделските стопани, които могат да бъдат подпомогнати, като значително се увеличиха изискванията за одобрение и подпомагане на земеделските стопани, кандидатствали по Мярка „Агроекология”. През 2010 г. се извърши анализ на изминалите кампании за агроекологичните плащания. Обсъди се въвеждането и на други промени, с които да бъдат мотивирани земеделските стопани да извършват агроекологични дейности. Във връзка със забавянето на уведомителните писма за извършените плащания искам да подчертая, че по този проблем вече са предприети действия от страна на Разплащателната агенция. Цели се изпращаната информация до земеделските стопани да бъде формализирана и освен да ги уведомява за изчисления размер на финансовата помощ, да им се предостави и реална информация за това на какво се дължат наложените санкции и намаления в случай, че има такива. По този начин кандидатите биха могли да уважават конкретните констатации и несъответствия по декларираните от тях данни в заявлението за подпомагане. Този подход изисква съгласуване на съдържанието и информацията в писмата с други институции, за което се провеждат срещи, целящи формализиране на информацията от изпращането на уведомителните писма. Уважаеми господин Михайлов, до момента сме оторизирали плащанията на близо 99% от заявленията на земеделските стопани по схемите за директни плащания на площ и националните доплащания. Следва да имате предвид, че задържането на плащанията агроекология се направи с една-единствена цел - да промени Наредба № 11, за да създадем условия повече земеделски стопани да се възползват от тази помощ. Както неколкократно съм заявявал, съгласно европейското законодателство срокът за извършване на плащанията на Кампания 2009 е 30 юни т.г. Въпреки това правим всичко възможно и сме създали необходимата организация плащанията по Мярка „Агроекология” да се извършат до края на м. март. Благодаря Ви за вниманието. За реплика има думата народният представител Михайлов. Удовлетворен съм от мерките, които се предприемат. Аз участвах на една среща с представители на Фонд „Земеделие” и с представители на биоземеделците шефката на Фонд „Земеделие” пое ангажимента за тези хора да има определен човек от Фонд „Земеделие”, с който да работят. Лично мое мнение е, че една от големите

и биологичното земеделие. Затова смятам, че във Вашето министерство един от основните приоритети ще е работа с тези биологични земеделци. Като препоръка - във Фонд „Земеделие” да има двама или трима човека, които да работят директно с тези хора, защото при срещата се установи, че има десетки формалности, от страна на Фонд „Земеделие”

Уважаеми господин Михайлов, благодаря Ви за оценката, че вървим в правилната посока. Само като допълнение и по повод на това, което казахте, да Ви информирам, че

въпрос от народния представител Любен Петров Татарски относно критериите за оценка на проекти по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., вестник”, бр. 71 от 12.08.2008 г., изменена и допълнена в бр. 11 от 9 февруари 2010 г., и съответно Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, издадени от министъра на земеделието и храните, са уредени условията и редът за подпомагане на проекти по двете мерки. В наредбите са определени условията и редът за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по тези мерки.

най-много точки се получават, ако проектът ще се изпълнява в населено място с население между 500 и 5 хил. жители, съответно 40 точки, или 30, според другата наредба. А ако населеното място е в община до 10 хил. жители, се получават още 10 точки. Липсват критерии за оценка при по-голям или по-малък брой от 500 жители на населените места. С последните изменения и допълнения в двете наредби, направени през м. февруари 2010 г., промени в тази част на нормативната уредба не са направени. При това положение част от общините, съответно населените места в тях, независимо че са определени като селски, но са с различен брой жители от посочения в наредбите, каквато например е и община Разлог, автоматично губят половината от максимално определения брой точки и практически са лишени от възможността да получат оценка, която ще позволи финансирането на проекти по тези мерки. В тази връзка моят въпрос към Вас е: Считате ли за целесъобразно да се въвеждат критерий брой жители на населено място като основен за оценка на проекти, според който общини, определени като селски, предварително са лишени от възможността за финансиране по две от основните мерки по Програмата за развитие на селските райони? Възможно ли е сега съществуващите критерии да бъдат подменени така, че повече общини, определени като селски, наистина да бъдат подпомогнати по тези мерки, а не предварително да бъдат изключени от възможността за финансиране по тях? Господин министър, сигурно на всички е ясно защо са така подбрани критериите в тези наредби, но имайте предвид, че тези общини не могат да кандидатстват и са изключени от тази възможност и по

огромния финансов ресурс по Програмата за развитие на селските райони. Относно първата част на поставения въпрос – целесъобразно ли е въвеждането на критерий за оценка на проект, според който общини, определени като селски, предварително са лишени от възможността за финансиране по две от основните мерки по Програмата за развитие на селските райони, Ви уведомявам, че преди Програмата за развитие на селските райони да е била официално одобрена, е направена предварителна оценка и анализ от екип, съставен от български и чуждестранни експерти от Консорциум „Сканагри Дания и партньори”. Оценителите са направили бележка, с която препоръчват да се определят критерии за приоритетност. Тази препоръка е направена с оглед да се избегнат проблеми в миналото, възникнали най-вече по отношение на Програма САПАРД. В резултат на направения анализ и в съответствие с целите на Програмата за развитие на селските райони в т. 5.4 - Мерки по ос 3 от Програмата за предвидените критерии за оценка на Мярка 321 и Мярка 322, съгласно които, цитирам: „В процес на избор проектите се класират като се дава приоритет на проекти, които се изпълняват в общини с население до 10 хил. жители, и проекти, които се изпълняват на територията на населени места с население между 500 и 5 хил. жители”. Предвидените критерии в Наредба № 24 и № 25 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 321 и 322 и 322 не са въведени тенденциозно, но трябва да се има предвид, че Програмата за развитие на селските райони е изготвена през 2005-2006 г., а оттогава ние имаме и значително голям натрупан опит по прилагането, който да ни позволи нейното оптимизиране. По отношение втората част на въпроса Ви – възможно ли е сега съществуващите критерии да бъдат променени така, че повече общини, определени като селски, наистина да бъдат подпомагани по тези мерки, а не предварително да бъдат изключени от възможността за финансиране по тях, бих искал да обърна внимание на следното. В Регламент 1698 на Съвета от 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са регламентирани условията и реда за промяна на критериите. В тази връзка, за да се променят Наредба № 24 и Наредба № 25 от 2008 г., първо е необходимо Комитетът за наблюдение да извърши процедура за промяна на критериите за нуждите на програмата, но само ако необходимостта от промяната е много добре обоснована. След това Европейската комисия следва да одобри промяната на Програмата за развитие за селските райони и едва тогава е възможно да се изменят съответните наредби. Това може да се случи най-рано през есента, което съвпада с излизане на резултатите от междинната оценка, а това ще ни позволи бързо да предприемем адекватни мерки за промяна на критериите по двете мерки. В допълнение на въпроса - ние имахме работна среща и

Благодаря, господин министър. Позволявам си да кажа, че има основание да се търсят такива промени. Ако търсим ефективност и смисъл в инвестирането в селските райони и използването на средствата от европейските фондове, все пак трябва да е важно и да се има предвид върху колко бенефициенти ще бъде разпределена една инвестиция. Не е все едно и също, макар общо взето проектите да са едни и същи, дали 10 милиона ще ги разпределим на 2 хил. жители или на 15 хил. жители. Смятам, че имаме основание да потърсим промяна в нормативната уредба, така че да бъдат защитени интересите на жителите в тези общини. Благодаря Ви още веднъж. МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): От група! Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа! През последната седмица парламентарното мнозинство започна политическа атака срещу президента, за да отклони общественото внимание от това, което се случва днес в България закриване на болници и безпрецедентни протести на лекари и граждани; увеличаване на здравните вноски; неплащане на бизнеса за свършена работа; ескалираща безработица; нов товар за дребния и средния бизнес; увеличаване цените на тока, парното; такси върху електромерите и водомерите; забавяне и опасност от провал на големи енергийни проекти. Сега се появи и странната идея за облагане на работещите пенсионери. Синята коалиция охотно поде тази кампания, за да подкрепи правителството и да отмъсти на президента, че два пъти спечели доверието на българските граждани, а РЗС иска предсрочни избори и дестабилизация на всичко и всички. Какво искат българските граждани? Работни места, а не стагнация; с парите, събрани от тях, да се осигури тяхното здраве, а не нови тежести в условията на криза; запазване на осигурителната тежест; изпълнение на бюджета и най-вече на приходната му част; контрол върху монополите, търсещи нови големи печалби на гърба на обедняващия българин; използване на натрупаните средства в интерес на гражданите. Днес думата „война” се връща в политическата лексика и политическия живот. Премиерът задава тона, единият вицепремиер воюва със съдебната власт, другият – воюва с бизнеса и науката. ГЕРБ въвлича парламента в тези войни и го превръща в инструмент за битки. Ясно е, че липсват правни основания за атаката срещу президента. Дори да събере необходимото мнозинство, да стигне до Конституционния съд, този въпрос няма основания да бъде решен положително за неговите инициатори. Отново ще бъдем свидетели на поредните политически сблъсъци по въпроси, които не интересуват толкова гражданите вместо правителството и парламентът да съсредоточат усилията преди всичко върху мерките за излизане от кризата, политическият резултат ще бъде допълнително намаляване на авторитета на парламента и разколебаване на доверието към партиите, включително и към вашата млада партия. Но важното е това отново да обслужи моментът – управлението, и, преди всичко, лидера Борисов. ГЕРБ все повече показва, че не е в състояние да управлява компетентно и отговорно. Нуждата от постоянни скандали и политически конфликти, които да заместят реалните управленски действия все повече се превръща в свежа влага за това управление, а иначе под нея пясъкът може да изсъхне. Българските граждани днес не искат войни. На България й трябва добро управление, което решава, а не създава проблеми на гражданите. На България й трябва политика, която да спаси българина от бедите на кризата, политика, която да води държавата напред, а не към упадък. Благодаря ви за вниманието. Преминаваме към въпрос от народния представител Антон Кутев относно спазване на трудовото законодателство в Изпълнителната агенция по горите.

Уважаеми господин председателстващ, господин министър, уважаеми колеги!

Тогава говорихме, че по този начин – чрез нарушаване на законодателството, не може да се въвежда законност. Тогава ГЕРБ беше във вихъра си да лови бандити сред управленците и общо взето, отговорът беше: „Тези момчета много крадат и затова правим така

освен че съответното горско стопанство е в доста по-лошо финансово състояние, отколкото беше преди шест месеца; освен че този човек няма нищо против да използва личната си пушка и да гърми с нея по нарушителите, което не съм убеден дали е законно и безопасно;

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Главният секретар на Изпълнителната агенция по горите разпореди на директора на Регионалната дирекция по горите в Русе да извърши проверка в Държавното горско стопанство, Силистра с цел да се направи проверка по Вашите твърдения за нарушения в прилагането на трудовото законодателство. Директорът на Регионалната дирекция по горите в Русе състави доклад от проверката, от който е видно,

Тодор Димитров – от 2 октомври 2009 г. Заповедите са издадени в законоустановения 7-дневен срок от подаване на писмените молби на служителите за прекратяване по взаимно съгласие на трудовото им правоотношение. Съгласно практиката по прилагане на чл. 325 от Кодекса на труда трудовото правоотношение не се прекратява с факта на подаване на молбата за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие от работника, а с връчване на заповедта за това в определения 7-дневен срок. Този срок започва да тече от датата, на която работодателят е получил волеизявлението на служителя.

това, че от 40 души са успели да освободят само 6, разбира се, е постижение. Факт е обаче, както казах, че в жалбата, подписана от около три четвърти от състава на горското стопанство,

Пак се връщаме на това, че подписването и принуждаването към подписване на молба за напускане, разбира се, не прекратява трудовия договор, но е незаконно само по себе си като действие. Фактът, че Ви задавам този въпрос, разбира се, касае съдбите на тези хора. Когато ти си горски или работиш в системата на горските от 20 години и останеш без работа, е много ясно, че не можеш да станеш тепърва художник! Тук става дума за човешките съдби и техните семейства, защото, когато ги изгоните от работа по някаква причина, те наистина няма какво да правят после. За мен сериозният проблем в тази работа, освен че тези хора наистина страдат от управлението на ГЕРБ е, че максимата, която съществуваше на национално ниво, че всички министри, ръководители на горски стопанства, всички ръководители на агенции са престъпници

не мога да си представя за всички останали, които не са съседи на депутата от ГЕРБ, не мога да си представя докъде можете да стигнете?! Министрите уволнихте шефовете на районни управления, уволнихте шефовете на горски управления, сега подпукахте гражданите.

Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Пирински относно създаването на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони. Благодаря Ви, господин председател. Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Господин министър, в началото на месеца стана известно, че до министър-председателя, до Вас и с копие до Народното събрание група млади фермери – 11 души, са отправили протестно писмо, в което се позовават и на опита на над 200 свои колеги, кандидатствали за финансиране по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони мярка, създадена за подпомагане образуването на стопанства от млади фермери. Както е известно, тази мярка уверен съм, че я знаете, господин министър, винаги се е считала за една от особено важните и от гледна точка за даване на старт на нови стопанства на млади фермери, и от гледна точка на демографски, регионални съображения. В писмото те остро протестират, както стана ясно от средствата за информация, срещу получен отговор от Държавен фонд “Земеделие”, че няма да им бъдат изплатени заявени проекти, според тях приети и одобрени, поради недостиг на средства. Моят въпрос към Вас е: какво е Вашето становище по тяхното писмо? На какво основание Държавен фонд “Земеделие” отказва да изпълни свои основни задължения: да изплати дължимите суми на коректните заявители? За отговор има думата министър Мирослав Найденов. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! В одобрения от Европейската комисия текст за Програмата за развитие на селските райони по отношение на процедурата за избор на кандидатите е записано следното, цитирам: „Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост ще бъдат одобрявани по реда на подаването на техните заявления за подпомагане на принципа „Пръв дошъл – пръв обслужен”. На базата на чл. 4 от текста на Наредба № 9 от 2008 г. в частта, касаеща финансовите условия за изплащане на помощта е записано следното, отново цитирам: „Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по Програмата за развитие на селските райони”, а чл. 20 гласи, че заявленията за подпомагане получават отказ за финансиране в случай на недостатъчен бюджет по мярката или с други думи казано, в случай, че проектите отговарят на критериите за допустимост те се одобряват по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс на мярката. Средствата, заделени за целия период на действие на Програмата за развитие на селските райони до 2013 г. по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” възлиза на 102 млн. 413 хил. евро. Бюджетът на същата за целия период на прилагането й до края на 2013 г. е достатъчен за 4096 проекта при максимално изплащане на финансовата помощ в размер на 25 хил. евро на всеки бенефициент. Приемът на заявления за подпомагане по Мярка 112 беше спрян на 6 юли 2009 г. Причината е, че бяха подадени значителен брой проекти – 5431, и тяхната стойност надхвърляше бюджета на мярката. Още през м. май 2009 г. на проведено заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони е взето решение временно да се спре набирането на проекти по Мярка 112 до изготвяне на анализ за възможностите за установяване на средства по другите мерки от Ос Осигуряването на допълнителни средства по Мярка 112 е свързано с промяна на програмата и с преразпределение на средствата между мерките от Ос 1, при съблюдаване на заложените индикатори и цели. Всичко това изисква внимателно проучване и подробен анализ на възможностите за усвояване на средства по всяка една от мерките от Ос 1. От страна на Министерството на земеделието и храните беше поръчано на екип от независими оценители, изготвящи междинната и текущи оценки на програмата, да изготви анализ на възможностите за прехвърляне на средства между мерките на Програмата за развитие на селските райони. Изводите от анализа и препоръките на независимите оценители са, че на този етап да не се прехвърлят средства между мерките, а да се изчака изготвянето на междинната оценка през 2010 г. На проведените технически срещи в Брюксел представители на Европейската комисия изразиха същото мнение. Уважаеми господин Пирински, имайки предвид, че Наредба № 9 е обнародвана в „Държавен вестник” на 3 април 2008 г. и същата е обществено достояние, следва да се отбележи, че всички проявили интерес за кандидатстване по реда, установен в нея, са запознати с факта, че при изчерпване на наличния по тази мярка бюджет техните проектни предложения могат да получат отказ от финансиране и е въпрос на тяхно решение дали ще поемат този риск или не. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата народният представител господин Пирински. Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, обръщам се към Вас като човек, свързан със селското стопанство, със земеделието Вие самият, ако бяхте млад фермер, който се обръща за такова субсидиране, бихте ли приели такъв отговор, който Вие сега давате? Поне по данни в печата за Програмата за селските райони поначало има 3 млрд. и 200 евро. Досега се твърди, че са договорени 20% по пет мерки, които представляват 1 млн. 100 хил. евро – договорени, не знам колко са изплатени. Говорим за криза и за ситуация, в която трябва да се борим за всяка възможност да се създаде заетост, да се произведе, да се развие едно или друго производство, да има откъде да се събират данъци. Вие цитирате наредба от 2008 г. и казвате: който дошъл пръв – получил, който не дошъл – негов риск, техен въпрос е дали да рискуват или не. Казвате, че експертите независимите си говорели в Брюксел и онези също казали, че не е много разумно да се правят прехвърляния. Вие сам, като свързан със земеделието човек, знаете как треперят тези хора от месец на месец, от седмица на седмица, за да могат да си покрият разходите и сега по подготовката, която са правили за активния сезон. Създава се впечатление, господин министър, за някаква пълна незаинтересованост на практика да се реализират проекти по тези програми. На 19 февруари т.г. моят колега Пенко Атанасов Ви зададе подобен въпрос във връзка с функционирането на фонда, изрази свое безпокойство, че мнението на госпожа Илиева, изказано в Комисията по земеделието, че тя пази интересите на фонда звучи като намерение колкото по-малко да се плаща, толкова по-добре, което не може да е цел на функционирането на фонда. Моята настоятелна молба към Вас е да не оставите не обърната нито една възможност час по-скоро да се прехвърлят средства именно по Програмата 112, по мярката, и максимално всичките тези 219 души да получат пълна възможност да бъдат подкрепени. За дуплика има думата министър Найденов. защото няма как аз да дам друг отговор. Има регламенти и правила. Тази наредба, за която говорите, е писана през 2008 г. Разбирате, че по време на Вашето управление Вие така сте задали тези неща. Самата Програма за развитието на селските райони е стартирала с параметри, зададени също от вашето правителство. Тъй като те са подадени в Брюксел това, което се изисква от нас като администрация, е да ги спазваме на 100 процента. В противен случай имаме лошият пример и от САПАРД, и да не продължавам нататък. Това, което правим в момента е следното – знаем много добре, че хората разчитат на тези средства. Искам да Ви кажа, че ако като цяло усвояемостта по оперативните програми към момента е около 2%, по Програмата за развитието на селските райони, която е с най-голям финансов ресурс, до момента не са 20, а са вече 30%! И тези договори по Програмата 112 „Млад фермер” се подписаха точно след като ние поехме управлението на Фонд „Земеделие”, защото те стояха натрупани по чекмеджета, под чекмеджета и навсякъде. Разберете – правим абсолютно всичко възможно, за да може да се усвои наистина и последния лев, особено по Програмата за развитието на селските райони. Тя е програмата, очаквана може би от най-бедното съсловие в тази държава и мисля, че в това отношение ние нямаме различия. Така че, повярвайте ни, правим го

03., в 9 ч. 48 мин., е депозирано от народния представител Яне Янев уведомление. Ще го зачета: „Моля на основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде отложено питането ми до министъра на външните работи относно външната политика на Република България относно конфликта в Близкия Изток в контекста на Доклада Голдстон, тъй като в 11,00 ч. трябва да бъда на дело в Административния съд, а часът съвпада с времето за отговор на министър Младенов”. Така, че въпросите към министър Младенов, и питането по-точно от господин Янев, няма да бъде осъществено днес. Преминаваме към питане към министъра Вежди Рашидов – министър на културата, питане от народния представител Калина Крумова, относно обновяване на фондовете на библиотеките в страната. Имате думата.

естествено не е проблем от половин година, от година или от две. През 2007-2008 г. са отпуснати 7 млн. лв. за обновяване на литературния фонд, но оттогава до момента отпускани пари няма. Миналата година с наближаването на парламентарните избори проектите, по които са кандидатствали голяма част от читалищата и библиотеките са замразени. В същото време аз съм информирана, че има много проекти за развитие на селските райони, където пък има неусвоени пари, и така де факто едни пари не са използвани, а пък други въобще не са достигнали до хората, които трябва да ги оползотворят. Читалищата в селата, както хората, които ходят по приемните си знаят, са единствените места, където хората се събират. Има много такива, където близо 20 години не са получавали нови книги, тоест първата част от питането ми е свързана с това какво се случва в момента с читалищата и библиотеките в страната? Какво е завареното положение и какво тепърва предстои да се направи? Благодаря много. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Вежди Рашидов.

който изисква редовно закупуване на книги, периодични издания и други информационни източници в зависимост от вида на библиотеката и кръга читатели, които използват нейните услуги. По тази причина в бюджета на библиотеките и организациите, които поддържат библиотеки, е необходимо ежегодно да ежегодно да бъдат заделяни средства за тази цел, тъй като наблюденията, свързани с ефективността на библиотечно-информационното обслужване, показаха, че голяма част от библиотечните фондове не могат да отговарят на потребностите на гражданите главно поради недостига на средства. По времето на министър Данаилов Министерството на културата откри програма „Български библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за обновяване на библиотечните фондове. Програмата започва да функционира от 2007 г. при една относително стабилна и добра финансова среда. Средствата за реализиране на предвидените и целевите разходи за култура са включени в централния бюджет. През годините финансова подкрепа са получили 1665 проекта

за 2009 г., по която са постъпили над 2000 проекта. Проектите са обработени от специализирана дирекция в Министерството на културата съгласно правилата за реализиране на програмата. Това даде възможност за незабавна реакция от страна на министерството при откриване на финансиране, но поради затрудненията, породени от финансова криза и нереалистично планиране на ресурсите, предоставянето на средства за изпълнение на програмата по бюджета на Министерството на културата не бе осъществено. Като отчита значимостта на тази програма за обновяване и обогатяване на библиотечните фондове, Министерството на културата смята за необходимо нейната реализация да продължи и предвижда средства за това в 3-годишна бюджетна прогноза 2010-2012 В тази връзка Министерството на културата е в непрекъснат контакт с Министерството на финансите, което наскоро ни информира, че с цел минимизиране на ефекта от кризата върху държавата като цяло стриктно се контролират и лимитират всички разходи, предвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата, съобразявайки се с постъпилите приходи. По тази причина на този етап от изпълнението на бюджета за 2010 г. има известно задържане на предоставянето на средства от централния бюджет. Очакваме, че при стабилизация на финансовата обстановка на един по-късен етап, Министерството на културата би могло да получи финансиране за отваряне на програмата през настоящата година. Що се отнася до Програмата за развитие на селските райони, тя има по-комплексни цели и би могла само косвено да подпомогне развитието на читалищните библиотеки, в това число и по отношение обогатяване на фондовете. За два уточняващи въпроса има думата народният представител Калина Крумова. Благодаря за отговора, господин министър. Аз съм съвсем наясно, че решението на този въпрос е изключително и само финансово и в момента не е един от тези, които са на дневен ред. Надали образованието и по-скоро обновяването на библиотечния и на читалищния фонд ще бъде на първо място като приоритет с оглед на финансовата криза, в която е страната ни. партия „Атака” доста сериозно организира инициативи във връзка с това много селски читалища да не бъдат затваряни - събирахме книги от хора и частни фирми, аз смятам, че може би трябва заедно с държавата, в лицето на Министерството да се обърнем към частните издателства и към тези, които милеят за българската култура и за българската книжнина. Под някаква форма на дарения да дадат част от своите книги, от това, което издават, за да могат българските библиотеки и читалища все пак да живеят. Единици са тези, които могат да се издържат сами от дейността си и сами да се сдобиват с нова литература. Благодаря Ви много. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Вежди Рашидов. въпреки сложната финансова ситуация Министерството на културата работи много усилено, за да предостави възможности за развитие на библиотеките и читалищата в България. Активно се търсят алтернативни източници на финансиране. Благодарение на целеустремената работа на ръководството в тази посока в момента се реализира проектът „Българските библиотеки – място за достъп на информация и комуникация за всеки”. Това споразумение е за субсидия с фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Целта на проекта е да се предостави лесен, равнопоставен достъп до информация и знания чрез предоставяне на условия за улеснена комуникация, електронни услуги, безплатно ползване на Интернет и други информационни и комуникационни технологии в обществените библиотеки. Това ще подобри интеграцията на българските граждани в информационното общество, ще подобри качеството им на живот и ще насърчи гражданския сектор. Проектът включва техническо обезпечаване на работни места, както и обучение на 3000 библиотекари, които ще действат като Интернет-асистенти на гражданите, особено в малките населени места. С изпълнението му са ангажирани Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българската библиотечно-информационна библиотечно-информационна асоциация и Националното сдружение на общините на Република България. Към момента са подадени кандидатури от 840 библиотеки от 245 общини в България. В резултат на съвместна работа беше съставен предварителен списък от 455 целеви библиотеки, които през втората половина на годината ще получат необходимото оборудване. Предвижда се повторна оценка на потребностите през 2010 г. за библиотеките, които ще бъдат включени като целеви в планираните следващи етапи на програмата, като преди приключването на проекта, броят им ще достигне 900. Министерството на културата е наясно с важността на тази тема, която, за жалост, съпътства библиотечното ни дело от години, но нещата няма да бъдат оставени без развитие и ви уверявам, че търсим всякакви начини да решим този проблем. Уважаеми колеги, две думи, ако ми разрешите. Скоро в Брюксел имаше заседание на министрите на културата и основният въпрос, който се обсъждаше, беше как Европейският съюз да направи една европейска организация по идея на министъра на културата на Франция господин Митеран. Изобщо за качване на библиотеките на електронни носители. библиотеките на електронни носители. Библиотеките са основата може би на българската духовност, на тази пирамида, която се нарича духовност, и те са много важно нещо в живота на българите, но нека да си дадем ясна сметка, че те изпълниха своята голяма роля във времето, а вече сме 21 век и наистина българските библиотеки имат нужда от обновяване, модернизиране